Добрий ранок, шановні колеги! Добрий ранок, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва, кнопки "за". Прошу реєструватись. 10:05:19

У залі зареєстровано 132 народних депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. У засіданні Верховної Ради України бере участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів. Прошу привітати. Добрий день. Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю о 10-й годині проводиться "година запитань до Уряду". Переходимо до цього питання. На трибуну запрошується для виступу Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль.

Доброго дня, шановний пане Голово Верховної Ради, шановна президія! Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, шановні українці! Сьогоднішня моя доповідь буде стосуватись діяльності уряду по пріоритетним напрямкам роботи за останній час, аби проінформувати народних депутатів, народ України, що зроблено та що планується реалізувати по стратегічних сферах. По кожному блоку зупинюсь окремо, аби детально і системно розповісти про нашу роботу. Почну з боротьби з коронавірусом та трансформації медичної системи. Після півтора року пандемії це залишається одним з головних пріоритетів і викликів перед країною та урядом. Двома головними опорами у боротьбі з коронавірусом є, по-перше, вакцинація, по-друге, підготовлена медична система, спроможна реагувати на ймовірні виклики та потреби Що стосується вакцинації, вона стабільно набирає обертів. Це особливо важливо на фоні поширення нового штаму коронавірусу "Дельта". Шостий тиждень поспіль спостерігається рекордна кількість щеплень. Наприклад, за минулий тиждень було зроблено більше 560 тисяч щеплень, 563, якщо конкретно. На позаминулому тижні – 440 тисяч щеплень. Мільйон щеплень від СOVID-19 зроблено за два тижні липня. Користуючись нагодою, закликаю всіх українців захистити себе та своїх рідних і отримати вакцину. Вакцинація в Україні відбувається на базі трьох платформ: це мобільні бригади вакцинації (їх 500); це пункти щеплень (їх 1200); і центри вакцинації, яких на сьогодні вже більше 200. В Україні наразі є необхідна кількість якісних та безпечних вакцин, аби задовольнити попит всіх бажаючих. Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставку більше 8 мільйонів доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZenecа та CoronaVac, очікуємо цього місяця 2 мільйони доз вакцини вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США і Європейський Союз. Додатково у серпні очікуємо більше 5 мільйонів, окрім Pfizer, CoronaVac, також у серпні очікуємо 2 мільйони вакцини Novavax. Друга опора для боротьби з коронавірусом, про що я вже казав, – це підготовлена медична система. Не дивлячись на відносно спокійну ситуацію з СOVID-19, ми все одно посилюємо її спроможність. В Україні триває додатково переобладнання медичних закладів, у тому числі підведення централізованого кисню. Наразі відсоток забезпечення киснем ліжкового фонду становить 95 відсотків. При цьому відсоток зайнятих ліжок складає близько 8 відсотків. Надзвичайно важливе питання – це забезпечення належної оплати праці медичних працівників, які задіяні в в лікарнях з протидії СOVID-19 і які стало щитом у боротьбі з пандемією. За січень-травень 21-го року загальна сума надбавок до 300 відсотків склала 3,4 мільярда Станом на зараз повністю здійснено виплати за квітень-травень і вже тривають виплати за червень місяць. Також ми ведемо системну роботу в напрямку взаємного визнання українських СOVID-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом. уряд ухвалив Постанову щодо запровадження таких сертифікатів, і вони вже працюють у бета-версії додатку "Дія". Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина вже погодились визнати українські сертифікати. Мета найближчого часу – розширити географію дії сертифікатів. Цим активно займається Міністерство закордонних справ, Офіс Віце-прем'єрки з питань європейської інтеграції. Наступний блок – це соціальна політика. Тут є два голові вектори роботи. Перший вектор - це безпосередньо збільшення виплат, проведення індексацій та інших підвищень. Другий вектор - це покращення механізмів, інструментів та програм, які дозволять більш ефективно використовувати кошти, а також спрямовувати їх на ті проекти тим людям, які дійсно цього потребують. Стосовно підвищення виплат, зокрема збільшення пенсій. В березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Збільшення було на 11 відсотків. Таке зростання торкнулося майже 8 мільйонів пенсіонерів. У квітні цього року проведена індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, вони так само отримали свої оновлені виплати. Крім того, підвищуються мінімальні пенсійні виплати разом з підвищенням прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня цього року. наголошую, вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень. Так само 1 жовтня буде запроваджено додаткові виплати по 400 гривень для пенсіонерів старше 75 років. Це, ще раз нагадую окремим політичним спекулянтам, що ці додаткові виплати будуть запроваджені вперше, тобто їх не було ні в 2017-му, ні в 2018-му, ні в 2019 роках. Так само в 2017 році були прийняті абсолютно несправедливі положення щодо військових пенсіонерів. Їх просто виключили зі списку індексацій, і їх пенсії весь час практично залишалися без змін. На засіданні уряду в середу ми це питання врегулювали. Наголошую, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям вже за липень місяць. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч людей. І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувались, а військовим пенсіонерам, на жаль, ні. Стосовно пенсійної системи, то ми продовжуємо спільно з профільним комітетом працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему без підвищення податків для людей та бізнесу, це ключовий аспект. Так само, як і той факт, щоб без впровадження накопичувальної пенсійної системи ми не зможемо забезпечити той рівень пенсій, які є у наших європейських сусідів. Це факт, і ми маємо відверто про це говорити, адже це стратегічне рішення для нас та майбутніх поколінь українців. Наступне питання – це субсидії. Нещодавно уряд змінив низку правил щодо критеріїв призначення субсидій. І головний критерій, який визначений в нових правилах, - це те, що люди із значними тіньовими доходами та статками не повинні отримувати субсидії, адже насправді не відносяться до вразливих верств населення. Звичайно, що абсолютній більшості наших громадян, зокрема українським пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично, тобто не треба подавати ніяких додаткових заяв. Ще 8 липня Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 мільярда гривень, аби виплатити людям субсидії за травень і червень. Тобто всі перевірки та виплати йдуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки, отримають її і зараз, і в опалювальний сезон. За останніми даними, субсидія вже перепризначена 2 мільйонам людей, з них 1,7 мільйона громадян не подавали жодних заяв і отримали автоматичне перепризначення. Стосовно опалювального сезону та тарифів на житлово-комунальні послуги для українців. За даними оператора ГТС України, ціна на газ в Європі зросла до найбільших значень за останні 13 років, і понад 450 доларів за кубічний метр сьогодні складає ця ціна. Такої ціни не було з 2008 року, а це означало б, що українські домогосподарства змушені були б платити по 13-15 гривень за кубічний метр приблизно. Але цього не відбувається, як ми бачимо. уряду, Верховної Ради, Офісу Президента, регулятора ми ще у травні запустили річний продукт на газовому ринку. Ми застрахували людей від таких стрибків цін, які ми бачимо зараз. Тобто споживачі Нафтогазу сьогодні, наприклад, платять 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. Стосовно тарифів на опалення та гарячу воду. Ці повноваження наразі повністю передані місцевій владі. Окрім того, газові компанії представили місцевій владі альтернативи у вигляді довгострокових контрактів, які дозволять їм стабільно отримувати блакитне паливо без коливання цін. Ринок газу – це важливе стратегічне рішення, в кожній розвиненій країні він існує, і це абсолютно правильна модель: більше конкуренції і кращі ціни та якість послуг, відсутність можливостей та зловживань для монополізації. Також хотів поділитись останньою інформацією щодо опалювального сезону, постійно тримаю цей процес на особистому контролі. На кінець червня обсяг газу в підземних газових сховищах вже перевищив 16 мільярдів кубів, і це більше, ніж, наприклад, було в 2019 році. Так само активізується робота щодо забезпечення країни необхідною кількістю вугілля. Ця підготовка йде в щоденному режимі. Міністерство громад та територій ближче до початку осені буде в щотижневому режимі звітувати про ситуацію, аби народні депутати та громадськість бачили, що відбувається. Звичайно, що і трансформацію медицини, і нові соціальні програми, і великі інфраструктурні проекти неможливо реалізувати, якщо немає економічного зростання. Саме тому Саме тому пріоритетним завданням роботи уряду цього року залишається відновлення економіки, покращення інвестиційного клімату та макроекономічна стабільність. Стосовно макроекономічної ситуації. Виконання бюджету за перше півріччя становило 583 мільярди гривень, це на 35 мільярдів гривень більше від плану і на 63 мільярди гривен більше, ніж минулого року. Важливим аспектом макроекономічної стабільності, безсумнівно, є прогнозованість дій влади, а тому хотів би подякувати народним депутатам, які вчора підтримали запропоновану урядом Бюджетну декларацію на наступні три роки. Така декларація приймається вперше взагалі в історії України, і вона демонструє відповідальний підхід влади до того, куди йдуть кошти платників податків, яка стратегія використання бюджетних коштів. Дякую народним депутатам за підтримку. Інвестиційний клімат. Тут в пріоритеті повноцінна реалізація закону, який ініціював Президент України щодо підтримки значних інвестиційних проектів. Майже повністю завершена вся нормативно-правова підготовка. Вже зараз Офіс із залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest отримав більше двох десятків запитів від іноземних та українських інвесторів на загальну суму в майже 1,5 мільярда доларів США, еквівалент. Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, інвестиційні настрої бізнесу в першому півріччі покращились з коефіцієнта 2,4 до коефіцієнта 2,84, відповідно спостерігається покращення ситуації. Вже в другому кварталі ми бачимо зростання економіки в цілому, і інвестиційної активності зокрема. Свідченням цього є той факт, що вже третій місяць поспіль ростуть кредитні портфелі банків на більш ніж 10 мільярдів гривень щомісяця. Тобто бізнес починає вкладати в розвиток і в розширення, зокрема використовуючи кредитний ресурс. Важливу роль в цьому процесі відіграють програми доступного кредитування для малого і середнього бізнесу. Більше 55 мільярдів гривень було видано для невеликих підприємств за дуже доступною ставкою. Зокрема, по програмі "5-7-9" - більше 52 мільярдів гривень, по програмі державних портфельних гарантій – 3,5 мільярда гривень. І цього тижня програма було розширена для аграріїв, які хочуть розвиватись та довгостроково інвестувати у власну справу. Другий аспект: зменшення ролі держави в економіці. В цьому році ми реалізуємо програму "Велика приватизація", і одразу хочу подякувати депутатському корпусу за підтримку відповідного законопроекту. Перший об'єкт – це Об'єднана гірничо-хімічна компанія, її приватизація стане потужним сигналом для інвесторів з усього світу, адже відбувається абсолютно відкритий і прозорий конкурс. Цей аукціон має відбутися 31 серпня за стартовою ціною 3,7 мільярда та значним потенціалом до зростання. В подальшому на приватизацію будуть виставлені ряд обленерго і інші нестратегічні підприємства. Це частина програми Президента України, партії "Слуга народу", яку уряд активно реалізовує і результати від якої вкрай позитивно оцінюють міжнародні партнери та бізнес. Ще однією точкою для зростання економіки та інвестицій стає державно-приватне партнерство, яке розширюється на все більшу кількість галузей. Починали минулого року з портової галузі, де стартували дві концесії морських портів, в цьому році починається реалізація угод про розподіл продукції в газовій сфері. Приватні компанії зобов'язуються вкласти щонайменше 10 мільярдів гривень в розробку, розвідку, видобуток українського газу. Також уряд активно працює над розробкою проектів та початком будівництва нових концесійних автобанів. В контексті економічних ініціатив, звичайно, варто виділити і роботу над створенням нових індустріальних парків, підтримку експорту, програми підтримки промисловості та роботи над створенням Дія Сіті. Дякую народним депутатам за вчорашнє голосування. Вчора вийшли нові статистичні дані щодо товарообігу. За перші 5 місяців 2021 року експорт української продукції збільшився на 26 відсотків. Збільшення експорту йде практично по всіх товарних групах, зокрема експорт до Великої Британії зріс на 64 відсотки, експорт до Німеччини зріс на 52 відсотки, експорт до КНР зріс на 50 відсотків. Україна дуже довгий час не могла повноцінно реалізовувати свій експортний потенціал, але спільна робота влади і бізнесу дозволяє відкривати нові ринки та розширювати географію українського експорту. В цьому контексті варто відзначити, що уряд за останній рік активно працював над тим, аби отримати промисловий безвіз з Європейським Ми продовжуємо діалог з нашими європейськими партнерами, аби такий безвіз для українських промислових товарів став реальність вже у найближчий рік. Крім промислового безвізу, в найближчі два роки ми плануємо отримати ще чотири безвізи з ЄС: це авіаційний безвіз, або угода про відкрите небо; енергетичний безвіз, або приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E; це митний безвіз, або приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту; і також, звичайно, цифровий безвіз. Крім того, йде активна робота над одновленням торговельних додатків до Угоди про асоціацію з ЄС. Одним з ключових елементів виходу з економічної кризи є позитивні очікування українських підприємців. В останні місяці, за останніми даними Національного банку, 60 відсотків роботодавців планують підвищення заробітних заробітних плат, а індекс ділових очікувань підприємств у другому кварталі зріс до 112 відсотків порівняно із 108 відсотками в першому кварталі. Опитування НБУ також свідчить про те, що українські підприємстві очікують суттєве збільшення реалізації своєї продукції на збільшення власних інвестиційних програм, а також на подальше покращання власних доходів. Це найкращий показник того, що економіка відновлюється, і ми на правильному шляху. Ще одна історична реформа, яка запрацювала з 1 липня, це старт ринку землі. українці можуть вільно розпоряджатися своєю власністю. Це означає, що конституційне право громадян не буде більше порушуватися. Станом на 15 липня в Україні було укладено 774 земельні угоди, на які раніше розповсюджувався мораторій. Мінімальна ціна, по якій можна виставляти землю на продаж, - це ціна нормативно-грошової оцінки. По кожній області вона відрізняється, але в середньому це близько одної тисячі доларів за гектар. В дійсності ми отримали потужний драйвер розвитку економіки, і наша мета, щоб цей інструмент розвитку став максимально дієвим і відповідав інтересам українців. Позавчора на засіданні уряду ми ухвалили важливий проект, який дозволить українським аграріям отримати кредити на портфельній основі для купівлі землі сільськогосподарського призначення. Урядом також було запроваджено інші заходи підтримки малих господарств: виплата 5 тисяч гривень на гектар новоствореним господарствам, виплата 5 тисяч гривень на одну корову щороку, можливість замовити консультаційні послуги – до 36 тисяч гривень, які держава компенсує відповідно, компенсація 90 відсотків єдиного соціального внеску для малих сімейних ферм. Відповідні стимули розвитку сприятимуть створенню нових робочих місць на селі та збільшуватимуть надходження до місцевих бюджетів. В Україні активно триває реалізація програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Масштабний інфраструктурний проект, наймаштабніший за всю історію незалежності, це яскраво підтверджують наступні цифри. Тільки у 20-му році було реалізовано проекти з відновлення і будівництва 114 шкіл, 100 дитячих садочків, 101 об'єкт спортивної інфраструктури. План на цей рік не менш амбітний: побудувати і реконструювати 6,6 тисяч кілометрів доріг, 74 школи, 54 дитсадка, 28 медичних закладів, понад 140 приймальних відділень і 340 медичних амбулаторій в сільській місцевості, 24 басейни, 78 інших Уряд зробить все необхідне, аби ці амбітні плани були реалізовані і українські громадяни отримали якісно нову інфраструктуру. Урядом налагоджена ефективна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Нещодавно Україна отримала 350 мільйонів доларів від Світового банку на програму відновлення та розвиток економіки під час пандемії та на посилення державних інституцій. Раніше ухвалено рішення про виділення 270 мільйонів на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль ". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки, операційної стійкості летовища. Серед останніх домовленостей - це також угода на 212 мільйонів від Світового банку на підвищення стійкості енергосистеми. Також 200 мільйонів доларів від міжнародних організацій підуть на реалізацію проекту щодо покращення якості освіти та освітнього процесу, а також модернізацію наших університетів. Паралельно з тим продовжується конструктивний діалог у напрямку отримання траншу від МВФ та макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Україна демонструє значний прогрес у реалізації реформ в різних сферах, зокрема щодо верховенства права, газового сектору, земельної реформи та реформи фіскальних органів. Окреме питання, яке коротко озвучу, адже його порушували народні депутати, - це програми діяльності уряду. Попередньо скажу, що у березні цього року був затверджений дійсно фундаментальний документ - Національна стратегія до 2030 року. Цей документ готувався багатьма експертами, урядовцями, народними депутатами. Він отримав схвальні відгуки асоціацій бізнесу і має якісну дорожню карту щодо того, які економічні ініціативи ми хочемо впроваджувати в найближчі роки. Наразі ми фіналізуємо програму діяльності уряду, яка буде не тільки мати якісне наповнення, а також одразу буде враховувати реалізацію цієї програми з використанням якісно нових підходів. Під час підготовки стратегії і програми було використано і буде використано підхід results-based management, який використовується в багатьох розвинутих країнах світу. Я вже відзначав, що наразі документ проходить фінальну стадію обговорень і буде направлений в парламент восени… Дякую. Будь ласка, запишіться на запитання до Прем?єр-міністра України від депутатських фракцій та груп.

Заремський Максим Валентинович. 10:26:43 ЗАРЕМСЬКИЙ М.В. Доброго дня! Заремський Максим, 202 округ. Ми сьогодні з вами вже переговорили по питанню газопереходу "Джурів–Банилів". Це є дуже складне питання для мого округу, для людей, які вже рік залишаються без газу. І воно стосується ліквідації наслідків повеневої ситуації ще з цього року. Я дякую вам за конкретну розмову. Вже неодноразово з вами розмовляли і говорили, але надіюсь, уже з міністром енергетики ми вживемо

Дякую за ваше питання, дійсно воно важливе. І дійсно було відповідне звернення ваше, була конкретна розмова з міністром енергетики. Беремо на контроль. Безумовно, дане питання треба закладати для вирішення в бюджет міністерства, але міністр

Доброго дня, шановні пані і панове! Доброго дня, пане Прем’єр-міністр, шановні колеги! Почну з вітання таки, з вітання з річницею ухвалення Декларації про суверенітет, вітання з дворіччям вступу в дію Закону про функціонування української мови як державної, вітання з рішенням Конституційного Суду, який визнав цей закон конституційним. Напевно, ви знаєте, пане Прем’єр-міністр, що буквально цього тижня тут, у парламентській залі, ми відбили кілька атак на дію цього закону, які намагалися звузити його дію. Громадяни хочуть почути саме від вас, від Прем’єр-міністра, з цієї трибуни запевнення, що урядом не планується жодних кроків, спрямованих на скорочення функціонування української мови. І запитання. До 16 січня 20-го року уряд мав схвалити державну програму сприяння опанування української мови. Нагадую, сьогодні 16 липня, нагадую, це було передбачено законом, який визнали конституційним. Чекаю на запевнення і на відповідь на питання. Урядом не планується скорочення функціонування української мови згідно діючого законодавства України. Крапка. Щодо програми, попрошу міністра освіти і науки дати відповідь на це питання. Міністерство культури разом з Міністерством освіти… ТКАЧЕНКО О.В. Я перепрошую, ця програма зараз знаходиться на розгляді в уряді. Дякую.

Ви говорили правильно про точки росту. Скажіть, будь ласка, чи передбачаються точки росту щодо зарплати медикам? Оскільки ми, депутати-мажоритарники, ми маємо численні звернення щодо низького рівня зарплат медичних медичних працівників районних лікарень, тобто вторинного рівня. Зокрема, я хочу наголосити, у мене є звернення Камінь-Каширського району, який включає Маневицьку, Любашівську та Камінь-Каширську лікарні. Ми маємо по інших областях. Це вкрай низькі зарплати. Коли очікується підняття зарплат і наскільки воно реальне у 21-му році? Дякую. 10:30:40 ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую за ваше дуже актуальне питання. Я вже доповідав в своєму виступі, що на 300-відсоткову доплату було витрачено цього року 3,4 мільярда гривень плюс до основного посадового окладу. Крім цього, було витрачено доволі велику суму коштів на додаткові доплати і надбавки до зарплат. Хочу сказати про середні зарплати. В екстреній медицині – 21 тисяча, понад 21 тисячу у 20-му році, в 21-му році планується на рівні 29 тисяч 869 гривень. У первинці заробітна плата на сьогодні 15 тисяч 652 гривні. На другий рік планується 16 357. – 10, майже 11 тисяч, там без декількох гривень, і 13 тисяч 300 на наступний рік заплановано. Загалом середня зарплата в медицині в в 20-му році – 11 553. На наступний рік планується майже 14,5 тисяч гривень. Тобто є певні зростання, є певна різниця в порівнянні з попередніми роками. Але, звичайно, основне завдання – це збільшити зарплату медиків до такого такого середньоєвропейського, або, по крайній мірі, до середнього рівня наших сусідів, для того щоб медики абсолютно достойно почували себе в Україні. Тому ми над цим працюємо, зараз виходимо з тих можливостей бюджету і наповнюємо бюджет зі сплати податків в бюджет, які сьогодні існують в нашій країні. Але, безумовно, будемо робити все можливе для того, щоб медики отримували достойну заробітну плату. Дякую. Дякую. Слово надається Колтуновичу Олександру Сергійовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 10:32:28 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Шановні колеги і шановні виборці! Пане Прем'єр-міністре, я після вчорашньої Бюджетної декларації, на жаль, уже не маю більше запитань до вас, до вашого уряду, тому що ті макропоказники, які у вас там були закладені, вони свідчать про те, що ми наполовину навіть не наблизимося в деяких параметрах до рівня докризового 2013 року. Ви говорите про зростання доходів, ми подивилися на мінімальну пенсію і прожитковий мінімум: він у 1,5 рази менший, ніж той в доларовому еквіваленті, який був у 13-му році. Ви кажете

за обсягом валового внутрішнього продукту - усі макроекономічні показники свідчать про те, що ми не та країна, якою маємо бути. Я як голова підкомітету з державної економічної політики хочу повідомити, що ми будемо ініціювати постанову про відставку всього Кабінету Міністрів. Дякую. вам не треба відповідь на питання, так, бо питання немає? Дякую. Слово надається народному депутату України Сергію Миколайовичу Євтушку, фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Пане Прем'єр-міністр, при розгляді Закону України про Державний бюджет ми чітко бачили, що змінилась цифра, якою надавалась можливість виплатити в місцевих громадах субвенції, заробітні плати вчителям, до другого читання. І ми вже говорили, що буде величезна проблема. Власне, так і вийшло. Зараз ми маємо серйозні проблеми. Я дякую Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, який разом з Міністерством фінансів зараз зробили наближення, змінили помісячний розпис і переклали гроші з осені, які ми мали за графіком виплачувати, заробітні плати і надбавки і тут же відпускні, на зараз. Але скажіть, будь ласка, що ви будете робити восени? На яку цифру ви плануєте збільшити оцю субвенцію, яка має піти в об'єднані територіальні громади для виплати заробітних плат, надбавок і інших виплат для освітян, для наших педагогів? Дякую за ваше питання. Хочу відповісти. Ви частково відповіли, що Міністерство фінансів спільно з бюджетним комітетом корегують за необхідності бюджет для того, щоб держава виконувала всі свої зобов'язання перед працівниками бюджетної сфери, перед соціальними працівниками. Відповідно за січень-червень бюджет виконаний плюс 6,5 відсотка до плану. Це, вже я доповідав, 35,5 мільярда гривень плюсом. Фактично очікуємо також доволі доброго виконання бюджету по цьому року, по результатах 6 місяців, 9 місяців. будемо приймати рішення з бюджетним комітетом. Будемо просити, у разі необхідності, парламент підтримати таке рішення, для того щоб держава виконувала всі свої зобов'язання перед вчителями, лікарями, по інших зобов'язаннях, які несе держава з точки зору соціальної відповідальності. Дякую. Дякую, Денис Анатолійович, наближається опалювальний сезон. Ви у своєму виступі це зазначили, що уряд планує зробити багато заходів. Наші виборці задають питання щодо захисту малозабезпечених верств населення. І от у цьому контексті два запитання. Чи планує уряд переглядати критерії по наданню субсидій якраз для малозабезпечених? Тому що велика кількість українців можуть залишитися поза видачею субсидій. І це дуже турбує наших громадян. І друге питання. Чи будуть відновлені спеціальні комісії, які працювали при колишніх районних державних адміністраціях, які якраз розглядали спеціальні випадки по наданню субсидій? Тому що знову ж таки величезна кількість громадян можуть просто субсидії не отримати. Тому дайте, будь ласка, відповідь на ці два питання. Дякую. Дякую за також актуальне ваше питання. Я вже казав, що кількість перепризначених субсидій на сьогодні вже 2 мільйони, а 1,7 мільйона громадян отримали перепризначення без додаткових звернень і заяв, тобто в автоматичному режимі, і це теж дуже важливо. Ще фактично 300 тисяч написали відповідні заяви. Держава перевірила дійсно малозабезпеченість або незахищеність цих верст населення і цих домогосподарств, цих сімей. Відповідно ключове завдання зараз - відсіяти тих людей, які мають там 5 квартир, здають їх з навантаженням, з субсидіями, при здачі такої квартири, без оформлення договорів, до речі. Тобто тут дуже важливо зараз, дійсно, як ви і казали, визначити людей і домогосподарства, які дійсно потребують цих субсидій, для того щоб держава змогла якісно і, можливо, в більшій мірі і кількості виконувати свої зобов'язання. Те, що ми будемо виконувати зобов'язання, всі субсидії всім людям, які їх потребують, виплачуються і будуть виплачуватися, тут сумніву немає, і це буде виконано державою і урядом. Стосовно передачі на місцевий рівень і утворення відповідних комісій, ми також працюємо зараз з органами місцевого самоврядування, власне, спілкування людей з владою місцевою, або центральною за необхідності, тобто частково це електронний формат, але частково, безумовно, органи місцевого самоврядування будуть мати можливості визначатися і дивитися, чи потребує сім'я або людина відповідних субсидій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народна депутатка України Совсун Інна Романівна, фракція політичної партії "Голос". Інна Совсун, фракція "Голос". Пане Прем'єр-міністре, декілька запитань. Питання перше, про яке ми вже не раз з вами спілкувалися: встановлення кисневих станцій. Ми почули від вас цифру про начебто 95 відсотків забезпечення лікарень киснем. Я не знаю, звідки ця цифра взялася, чи це враховує так само концентратори, але по кисневим станціям, наскільки я знаю, суттєвого прогресу наразі немає. І в умовах, коли ми очікуємо третю хвилю епідемії, мені би дуже хотілось, аби уряд уважніше до цього питання поставився. Друге питання стосується освіти. освіти. На превеликий жаль, у вашій доповіді жодного разу це навіть слово не пролунало. Але я би хотіла вас дуже попросити звернути увагу на те, що наші діти останній рік прожили в катастрофічному стані дистанційної освіти. Я дуже прошу уряд виділити ресурси на те, аби провести моніторинг знань наших учнів після цього року дистанційки, аби розуміти, хто нормально засвоїв програму, а у кого є провали, які потребують додаткового доопрацювання. Бо ми бачили результати Дякую. Стосовно першої частини вашого питання. 95 відсотків які були виділені під відповідно ковідних хворих, забезпечені подачею кисню. Дійсно, подача кисню там іде з різних джерел: і з централізованих, і з кисневих концентраторів. Тут питання було протягом оцього року забезпечити якомога більше ліжок киснем. Які джерела - це вже було другорядне питання. Зараз, ви абсолютно праві, важливо забезпечити стабільність і якість подання. Тому централізоване постачання кисню також є одним із пріоритетів для медичних закладів. Дуже в багатьох закладах це відбувається. Запроектовані відповідні централізовані станції постачання кисню. І така, така реструктуризація постачання кисню відбувається. Але, безумовно, на центральний рівень центрального бюджету було би добре винести це питання. Ми про це також з вами говорили. Як тільки буде дозволяти фінансова ситуація бюджету, звичайно, ми спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з Міністерством фінансів будемо це розглядати і будемо допомагати встановлювати централізовані системи кисневого постачання, аби забезпечити стабільну, неперервну роботу і можливість постачати кисень пацієнтам, які цього будуть потребувати. ретельно зараз готуємося до можливої слідуючої хвилі пандемії, пов'язаної зі штамом "Дельта", який надзвичайно небезпечний. Особливу увагу приділяємо дитячим медичним закладам. Тому що студенти і діти хворіють частіше. Стосовно освітньої галузі і тої проблематики, про яку ви сказали. Дійсно, Міністерство освіти працює майже в щоденному режимі зараз над цими питаннями. Готуємося до наступного навчального року. І проблематика, яку ви озвучили, вона є в порядку денному Міністерства освіти, безумовно. Дякую, Денис Анатолійович. Будь ласка, присідайте. Переходимо до запитання від народних депутатів до уряду. Будь ласка, запишіться на запитання до уряду та Прем'єр-міністра України.

Запитання до Прем'єр-міністра. Скажіть, будь ласка, чому до початку травня на виплату грошових компенсацій для сімей ветеранів, які стали інвалідами І і ІІ груп в результаті поранень чи захворювань, одержаних під час бойових дій, виділено аж нуль гривень з 350 мільйонів, які закладені в бюджеті? Скажіть, будь ласка, чому не реалізовується Постанова уряду 280 про АТО, ВПО, і в результаті внутрішньо перемішені особи з числа учасників бойових дій не отримали ані копійки на закупівлю житла для них, що було обіцяно ще кілька років тому в результаті навіть їхніх протестів під Офісом Президента? уряд блокує будівництво житла для військовослужбовців, але так само навіть не здатен підключити вже існуюче житло як, наприклад, у Вінницькій області бракує 1 мільйона гривень для підведення каналізації - і в результаті буде працювати? Ну, і останній момент: по субсидіях. Насправді неправда, не видаються в автоматичному режимі. в напрямку підтримки наших ветеранів. Лише в цю середу урядом було прийнято три рішення, три важливих рішення щодо підтримки ветеранів, виділення відповідних коштів і створення відповідного ветеранського фонду, якщо ви бачили і уважно дивились за роботою уряду. Стосовно виділення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб, майже щодва тижня уряд такі кошти виділяє, майже щодва тижня. Статистика, якщо ви звернетесь, буде вам надана. Щодо конкретики, про яку ви говорите, там про ситуацію в Вінницькій області, наприклад. Так а де ваше депутатське звернення? Уряд не може бачити і знати кожен конкретний випадок в кожному конкретному збудованому житловому будинку. Тому дайте відповідне депутатське звернення, ми спільно з місцевою владою подивимося на цю проблематику, Буде видно, з чого вона виникла і хто може допомогти вирішити це питання на локальному, місцевому рівні. Тому тут абсолютно можемо співпрацювати.

Дякую. В мене питання до Прем'єр-міністра України. На сьогоднішній день Держрезерв демонструє неефективну політику щодо реалізації покладених на нього основних завдань разом з його тимчасовим керівником Микитою Барабашем. Що робиться в системі Держрезерву, в тому числі і по Державному підприємству "Хлібна база 76", це просто жах: купа проблем та кримінальних проваджень. Станом на сьогодні Міністерство економіки України за результатами повторного конкурсу визначило переможця на посаду Голови Держрезерву. Подання на нового очільника знаходиться в Кабміні більше трьох тижнів, і його розгляд затягується вашим близьким оточенням, і ви про цю ситуацію добре проінформовані і знаєте. У зв'язку з чим у мене до вас одне запитання: коли очікувати від Кабміну розгляду проекту рішення Мінекономіки про призначення нового очільника Держрезерву? Дякую.

Чому затягується питання призначення Голови Держрезерву, тому що зараз розробляється зовсім нова концепція створення системи державного резерву, системи управління запасами стратегічними. Тому відповідно на протязі тижня-двох буде вирішено питання стратегічно і буде призначено керівника, а потім і всі інші питання по вертикалі управління системи державного резерву також будуть вирішені, включаючи

Кривошеєв Ігор Сергійович. на цьому звіті комітет дав позитивну оцінку діям лісагенства, тому що, справді, проводяться конкурси на посади очільників обласних лісагентств, які мають по суті реалізовувати програму, масштабну програму заліснення України. Але, тим не менше, в Закарпатській області чомусь був проведений

Дякую за ваше питання. Фактично сприймаю його як депутатське звернення. Візьмемо на контроль, оформимо відповідним документом для профільного міністерства. Дякую. Прошу передати слово Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні. Питання до Прем'єр-міністра. Пане Прем'єр-міністр, в держбюджеті України передбачено 131 мільйон гривень на берегоукріплення. До цього часу уряд розподіл по областях не здійснив, в результаті, замість упередження результатів негоди і наслідків негоди, ми будемо зараз платити більше через те, що будемо платити кошти за ті руйнування, які зробила негода. У мене питання: коли ви нарешті плануєте зробити розподіл і коли ми будемо діяти на упередження? І друге питання. Чому уряд вирішив тільки 17 мільярдів кубометрів газу закачати в газосховища? Це набагато менше, ніж минулого року. Невже ризики від добудови "Північного потоку-2" зменшилися у порівнянні з минулим роком? В мене таке враження, що ви почали підігрувати Москві. Дякую. Стосовно підготовки до опалювального сезону. У сховище буде закачана необхідна кількість газу, абсолютно достатньо, з додатковим необхідним резервом, який потрібний для того, щоб забезпечити національну безпеку енергосистеми України. ці розрахунки базуються на дуже чітких параметрах Міністерства енергетики. Стосовно першої частини вашого питання – берегоукріплення – прошу відповісти міністра захисту довкілля Абрамовського Романа Романовича. 10:49:53 АБРАМОВСЬКИЙ Р.Р. Шановна Іванна Орестівна, дійсно, такі заходи плануються. На жаль, в нас сьогодні така трансформація в Держводагентстві відбувається, яка трохи затримує процеси. Я тоді зв’яжуся з вами особисто, інформацію надам по цьому питанню після години запитань. Якщо вам зручно. Дякую. Дякую, шановний пане Голово. В мене буде запитання до шановного міністра економіки щодо макрофіскальної асиметрії, яка в нас спостерігається в цьому році і впродовж останніх років щодо того, що в нас, наприклад, є невідповідність і непаритетність найбільших платників податків, наприклад, тим галузям, які вони представляють, це, наприклад, тютюнові компанії; і найбільший вклад, наприклад, сільського господарства у валовий внутрішній продукт України: чи в експорт, чи там інших секторів економіки. Як ви будете долати цю нерівність, яка є? Це перше питання. Друге питання стосується щодо того, що да, дійсно, в нас є відкладений попит, в першу чергу на сировинну продукцію, яка зростає на зовнішніх ринках. Це обумовлено зростання тимчасове експорту. Але як ви будете долати цей сировинний крен, який відбувається вже впродовж семи останніх років у зовнішньо-торгівельному балансі країни? Ну і третє. Безумовно, цікавить програма, комплексна програма модернізації і відновлення економіки, економіки, постковідної так званої, тому що ми розуміємо, що ми ще можемо ще заходити у локдаун восени і взимку, але нас цікавить відновлення економіки, комплексна програма. Дякую за Дякую за цікаве питання. На сьогодні в уряді розробляється, в Міністерстві економіки розробляється система міжгалузевого балансу. Головна мета – це пошук точок росту, які при найменших інвестиціях можуть дати найбільший мультиплікаційний ефект. На сьогодні вибрано п'ять таких стратегічних точок - це близько 12 КВЕД економічної діяльності. І можу при зустрічі зацікавлені сторони, економічний комітет в співпраці, то можемо поінформувати, тому що ми вже готові для того, щоб це презентувати. І це дозволить якраз вирівняти, державну підтримку спрямовувати виключно на ці галузі, ці КВЕД економічної діяльності. А стосовно першої частини питання, там відносно диспропорцій, податкової диспропорції, то воно все відповідає Податковому кодексу, і якраз стимулювання, те, про що я казав на початку відповіді, воно дасть змогу вирівняти ці диспропорції, в тому числі і відносно податків. Дякую. Маслов Денис В'ячеславович. по всій Україні було зареєстровано державних земель з цільовим призначенням під випасання, під сінокосіння і випасання худоби – 5 з них, вдумайтесь, в одній Дніпропетровській області – 2 тисячі 227 гектарів, тобто майже половина в Дніпропетровській області. В мене запитання до Прем'єр-міністра, до міністра АПК. Чи не видається вам дивним, що промисловий регіон став у нас центром сінопасіння і випасання худоби? Знаєте, я там їжджу, я корів не побачив. На мою думку, це банальне відібрання землі просто-напросто у селян. В мене питання: чи бачить це уряд і що планується з цим робити? Дякую. Дякую. Важлива проблема, прошу відповісти міністра АПК на дане запитання. 10:54:00 ЛЕЩЕНКО Р.М. За вашим відповідним депутатським зверненням запустили відповідну перевірку, і окремо по даному питанню вам особисто відзвітуємо, і взяв особисто на контроль це питання. Дякую. Доброго дня! У мене питання до Прем'єр-міністра України. Шановний Прем?єр-міністр, ні для кого не секрет, що Україна є одним із лідерів по поширенню темпів небезпечної форми туберкульозу. Ця галузь вже набрала реформування, але я не про лікування, а про прививки. На сьогоднішній день в країні склалася ситуація, що в пологових будинках немає вакцини від БЦЖ. Ще в березні місяці Міністерство охорони здоров'я обіцяло, що за 10 днів воно забезпечить БЦЖ по всій країні. У мене питання: коли ці 10 березневих днів закінчаться для держави і коли нарешті в країні буде вакцина від БЦЖ? Дякую. Дякую за ваше важливе питання. Попрошу відповісти на нього міністра охорони здоров'я. 10:55:22 ЛЯШКО В.К. Дякую за запитання. В Міністерстві охорони здоров'я пріоритет профілактики вакцинокерованих інфекційних хвороб є на першому місці. Тому я сьогодні можу вам з впевненістю сказати, що вакцина для вакцинації туберкульозу, яка проводиться в перші п'ять днів народження, є в Україні, розподілена на обласні державні адміністрації і доставлена на заклади. Ви можете до мене після наради прийти, ми подивимося по кожному конкретному закладу, оскільки у нас є онлайн-статистика, чітко ми доставили б. Ті перебої з вакциною, які були навесні, ми знаємо кількість дітей, ми знаємо персонально кожну дитину, яка народилась і не була вакцинована. З ними пропрацьовують безпосередньо сімейні лікарі і запрошують на додаткову вакцинацію. Дякую.

Едуард Прощук, 85 виборчий округ, Прикарпаття. Моє питання до міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка. 24 травня 2021 року урядом була ухвалена Постанова 539 про "Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель", згідно якої до Держрибагентства, раніше переданого з повноважень Міндовкілля до МінАПК, додали ще повноваження Держводагентства по меліорації земель. Це була принципова домовленість пана Абрамовського та ваша, яку забезпечив Прем’єр-міністр України. М'яко кажучи, дивно було побачити новий проект постанови, який ви лобіюєте, про повну передачу Держводагентства під координацію МінАПК. Поясніть, будь ласка, що змінилося за неповних два місяці? Чи вже повністю налагодили питання меліорації і реформували рибне господарство? Чи МінАПК є тим міністерством, яке здатне забезпечувати моніторинг стану води чи забезпечувати протипаводковий захист? Досить дивитися на воду як на ресурс для забезпечення агросектора, потрібно шукати баланс, який, власне, був знайдений і втілений в життя відповідною постановою. Звертаюсь до Прем’єр-міністра України, не допустити перегляду положення 539... Відповідно до сих пір не передані меліоративні системи до відповідної агенції. На наступному тижні вже буде прийнято фінальне рішення по даному питанню. Дякую. Дякую, шановні колеги. Одну хвилину уваги, будь ласка. Шановні колеги! Шановні колеги, одну хвилину уваги, будь ласка. Я хотів би всім нагадати, нарешті зібралися всі народні депутати, що сьогодні в нас 31-а річниця Декларації про державний суверенітет України. Я бажаю собі, вам, уряду, всім, хто працює на цю державу, пам'ятати цінність незалежності, цінність суверенітету і цінність нашої країни і в кожному своєму рішенні орієнтуватися на це. Дякую. Героям слава! Дякую, Денис Анатолійович. І дякую, шановні урядовці. Бажаю вам успішного робочого дня. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. до зали. Була перерва із заміною на виступ. Але паралельно перед цим я хотів би всім нагади, що вчора всі депутатські фракції та групи звернулися з наступною пропозицією. З 11-ї до 11:30 ми розглядаємо запити. Запросіть народних депутатів, тому що необхідно буде голосувати і запити на Президента України. Далі. Після цього ми розглядаємо питання про призначення міністра внутрішніх справ і розглядаємо питання порядку денного, які були запропоновані. звернулись… І ми завершуємо нашу роботу о 13:00. Тобто ми без перерви працюємо і прибираємо "Різне". Паралельно з цим, колеги, звернулися всі депутатські фракції та груп, щодо того, щоб розглянути сьогодні законопроекти 5557, 5558. Там не буде правок, на яких будуть наполягати автори, вони проголосуються без обговорення правок. цього я поставлю на голосування пропозицію про зміну плану нашої сьогоднішньої роботи. Дякую. Поляков Антон Едуардович. 11:00:43 ПОЛЯКОВ А.Е. Шановні колеги, місяць тому Президент виступив з гарною ініціативою висадки мільярда дерев. Але ж навіщо озеленювати країну, коли у нас не знищено "чорних лісорубів" - тих людей, які кожної хвилини, кожного дня, кожної години знищують сотні гектарів наших лісів? Один з таких завзятих "лісорубів" зараз очолює Тернопільське обласне лісове господарство та мисливські господарства. Це Олег Яремко, більш відомий у народі як "Палич 5 євро з куба". У нього дуже гарний послужний список: це незаконна вирубка лісів, це вимагання мільйонних хабарів за відвантаження лісу та за оформлення документів на деревину з більш низьким сортом, це організація пожеж, для того щоб покрити всі ці свої оборудки і вирубку лісів. Це дуже вражає, але пан Яремко продовжує працювати, хоча на зараз у місцевому ДБР та Тернопільській обласній прокуратурі є вісім кримінальних проваджень на цю особу. На даний час я звертаюся до.. Дякую, що перебили. Я звертаюся до Президента України Володимира Олександровича і прошу його навести порядок. Звертаюся до Прем'єр-міністра пана Шмигаля провести аудит у Державному лісовому агентстві, адже відомо, що риба гниє з голови. Також звертаюся до уряду: будь ласка, проведіть перевірку Тернопільського обласного лісового господарства та відстороніть від виконання своїх обов'язків Олега Яремка. Та звертаюся до пані Венедіктової. Пан Яремко каже всім, що він порішав з вами. Чи це правда, що він дійсно з вами порішав, для того щоб уникнути кримінальної відповідальності за свої злочини? Дякую. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, переходимо до голосування пропозиції про зміну графіка нашої сьогоднішньої роботи.

Шановні колеги, готові голосувати? Всі фракції підтримали, тому, я сподіваюсь, зараз будемо бачити так само. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-298 Рішення прийнято. Шановні колеги, зараз переходимо до оприлюднення запитів. Слово надається заступниці Голови Верховної Ради України Олені Костянтинівні Кондратюк.

до Президента України – 12; до органів Верховної Ради – 2; до Кабінету Міністрів – 68; до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 52; до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 5. Можемо переходити до депутатських запитів, правильно я розумію? Отже, увага! Шановні колеги, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Дмитра Костюка до Президента України щодо необхідності запуску нової державної програми "Велике очищення", спрямованої на покращення екологічного стану водойм та річок України, якості питної води. Прошу голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. За-310 Рішення прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Дмитра Костюка до Президента України щодо бездіяльності Кабінету Міністрів України в питанні створення в місті Новограді-Волинському реабілітаційного центру для ветеранів АТО/ООС, афганців та інших учасників бойових дій.

За-294 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-298 Рішення прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (В'ятровича, Іонової та інших. Всього 10 депутатів) до Президента України щодо невідповідності займаним посадам речника делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України та позаштатного радника Керівника Офісу Президента України з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Арестовича О.М. Будь ласка, голосуємо. За-118 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка, покажіть. Дякую. ласка, увага! Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту народного депутата Івченка до Президента України щодо бездіяльності Кабінету Міністрів України у вирішенні проблем фінансування освітньої галузі, заниження обсягу освітньої субвенції та виникнення заборгованості уряду України перед місцевими громадами, що призвело до неналежного забезпечення коштами виплат педагогічним працівникам заробітної плати, відпускних коштів та надбавок вчасно й у повному обсязі. Будь ласка, голосуємо, шановні колеги. За-153 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. За-156 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Сергія Магери до Президента України щодо необхідності забезпечення безперебійної та безпечної експлуатації Маріупольського морського порту та розвитку судноплавства в Азовському морі. Будь ласка, голосуємо. За-239 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Веніславського, Арахамії, Завітневича та інших. Всього 19 депутатів) до Президента України щодо збереження та реконструкції унікальної експериментальної бази Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Прошу голосувати.

Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

відомчими нагородами колективу Ужгородської Класичної гімназії - передового навчального закладу Закарпатської області за 10-літнім рейтингом показників учнівських олімпіад. Будь ласка, голосуємо.

За-313 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Юрія Камельчука до Президента України щодо забезпечення житлом ветерана війни та учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС громадянина Юзефовича Ігоря Юліановича. Будь ласка, голосуємо.

голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. За-289 Рішення прийнято. Наступний депутатський запит. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Лозинського, Мокана та інших. Всього 18 депутатів) до Президента України щодо відзначення в Україні Міжнародного дня молоді. Будь ласка, голосуємо.

За-305 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. За-303 Рішення прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Королевської, Солода та інших. Всього 4 депутатів) до Президента України щодо виконання рішень Конституційного Суду України, якими поновлено порушені права громадян у сфері соціального захисту населення. Будь ласка, голосуємо. За-180 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-139 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Качури, Сушка та інших. Всього 8 депутатів) до Президента України щодо дотримання прав дітей з особливими освітніми потребами та функціонування Рубіжанської обласної санаторної школи. Будь ласка, голосуємо.

За-311 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо. За-310 Рішення прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Тимофійчука, Качури та інших. Всього 9 депутатів) до Президента України щодо необхідності підписання міждержавної угоди про будівництво автодороги через румунсько-український кордон.

За-294 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

це всі депутатські запити до Президента. Але я вас дуже попрошу, у мене наступні запити, які я зачитую, якщо буде шумно, я їх читати не буду. Дякую за розуміння. Отже, запити до народних депутатів. Юлії Тимошенко та Івана Крулька до Прем'єр-міністра України щодо фінансового забезпечення діяльності районних рад. Юлії Тимошенко та Івана Крулька до Прем'єр-міністра України щодо зміни адміністративної підпорядкованості міста Жовті Води до міста Кривий Ріг. Юлії Тимошенко та Івана Крулька до Прем'єр-міністра України щодо недопущення зупинки роботи Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Нестора Шуфрича до виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст. 214 КПК України). Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо надання субвенції з Державного бюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров'я Петропавлівської об'єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування робіт пов'язаних з реконструкцією об'єктів культурної спадщини. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо можливого порушення порядку ведення господарської діяльності. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо можливого неправомірного відчуження комунального майна. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора, Державної аудиторської служби України щодо можливого порушення законодавства при використанні бюджетних коштів. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших. Всього 4 депутатів) до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення допустимих санітарних норм. Артема Чорноморова до Державного підприємства "Дослідного господарства "Реконструкція" селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення щодо надання інформації. Сергія Соболєва до голови правління Пенсійного фонду України про вжиття заходів задля виконання рішення суду. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії у Рахівському районі Закарпатської області. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо відновлення залізничної колії на ділянці Березине (Україна) – Басарабяска (Республіка Молдова). Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра України щодо фінансування освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради. Групи народних депутатів (Бондаря, Синютки та інших. Всього 18 депутатів) до Прем'єр-міністра України про врахування пропозицій Львівської обласної державної адміністрації щодо вдосконалення взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами та міжбюджетного регулювання. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо можливого порушення допустимих санітарних норм. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Акціонерного товариства "Укрпошта" щодо встановлення засобів для недопущення несанкціонованого доступу до інформації. Галини Васильченко до міністра аграрної політики та продовольства України, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо надання інформації стосовно аудиту та інвентаризації земель. Групи народних депутатів (Геращенко, Іонової та інших) до міністра оборони України щодо негайного усунення ознак дискримінації у формі одягу, встановлених для носіння військовослужбовцями-жінками до параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України 24 серпня 21-го року. Ірини Констанкевич до голови Фонду державного майна України щодо передачі приміщення з державної у комунальну власність. Ірини Констанкевич до міністра енергетики України щодо розподілу субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. Олега Колєва до Одеського міського голови щодо існуючих проблем в місті Одесі. Групи народних депутатів (Стернійчука, Шинкаренка та інших) до Міністерства внутрішніх справ України щодо бездіяльності правоохоронних органів. Групи народних депутатів (Іонової, Фріз, Павленка) до голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, міністра закордонних справ України, віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Керівника Офісу Президента України щодо звільнення Арестовича О.М. з посад речника делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України та позаштатного радника Керівника Офісу Президента України з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони. Групи народних депутатів (Геращенко, Іонової та інших) до міністра оборони України щодо негайного врегулювання проблемних питань підготовки до проходження військової служби, отримання медичних послуг, а також продовольчого, речового та інших видів забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Ірини Геращенко до міністра освіти і науки України щодо врегулювання проблемних питань виготовлення дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту Дєєву Івану Анатолійовичу. Ірини Геращенко до міністра соціальної політики України, Прем'єр-міністра України щодо врегулювання проблемних питань із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації. Групи народних депутатів (Геращенко, Климпуш-Цинцадзе та інших) до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Голови Служби безпеки України, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття належних заходів реагування за фактами численних порушень вимог законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення телеканалом "Дом". Юрія Павленка до міністра соціальної політики України про запит інформації. Юрія Павленка до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України про неправомірні дії Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України з питань створення пріоритету усиновлення іноземцями дітей-громадян України.

Дякую, Руслан Олексійович, за підтримку. Юрія Павленка до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України про необхідність термінового врегулювання питань діяльності центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо незадовільного виконання витратної частини Державного бюджету – 2021 рік. Оксани Савчук до Прем'єр-міністра України про виділення коштів на ліквідацію наслідків та запобігання надзвичайної ситуації в Ланчинській громаді Івано-Франківської області. Соломії Бобровської до міністра оборони України стосовно ймовірного постачання до Збройних Сил України арештованих м'ясних консерв, що не відповідають вимогам ДСТУ. Гео Лероса до міністра культури та інформаційної політики України, Голови Служби безпеки України щодо надання списків осіб, яким був заборонений в'їзд на територію України, внаслідок введення санкцій, на період з 30 квітня 2019 року по теперішній час, та список осіб, з яких вищезазначені санкції були зняті, з окремим поясненням причин їх зняття. Володимира Арешонкова до керівника Житомирської окружної прокуратури щодо здійснення прокурорського реагування. Володимира Арешонкова до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України щодо фінансування природоохоронних заходів на території Коростенської територіальної громади. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення виробничих потреб деревообробних підприємств Житомирщини. Олександра Бакумова до голови Харківської обласної державної адміністрації, директора державного підприємства "Дороги Харківщини" щодо аварійного стану автомобільної дороги загального користування місцевого значення Богодухів – Валки у Харківській області. Григорія Мамки до Бориспільського міського голови, виконуючого обов'язки директора Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області щодо надання інформації про забудову земельної ділянки за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 1-д. Сергія Магери до Прем'єр-міністра України стосовно необхідності забезпечення безперебійної та безпечної експлуатації Маріупольського морського порту та розвитку судноплавства в Азовському морі. Ігоря Гузя до міністра енергетики України щодо окремих питань, що стосуються ліквідації ДП "Шахта № 9 "Нововолинська". Ігоря Гузя до Генерального прокурора щодо необхідності передачі приміщення колишнього дитячого дошкільного закладу у місті Нововолинську з власності Офісу Генерального прокурора України у комунальну власність територіальної громади міста Нововолинська. Ігоря Гузя до голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо справи затримання, у стані алкогольного сп'яніння за кермом, прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури Троцюка М.Й. Ігоря Гузя до голови Державної митної служби України щодо процесу модернізації міжнародних пунктів пропуску на україно-польському кордоні "Ягодин" та "Устилуг". Віталія Безгіна до міністра юстиції України щодо надання інформації стосовно кількості та переліку членів Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні (зокрема, їх територіальних відділень). Анатолія Костюха до голови Державної митної служби України щодо модернізації міжнародного пішохідного та велосипедного пункту пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце". Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо продовження ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Болградського району Одеської області. Федора Веніславського до Генерального прокурора щодо надання інформації про призначення на адміністративні посади в новоутворених обласних та окружних прокуратурах. Михайла Цимбалюка до виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо застосування сили та спецзасобів правоохоронними органами до учасників мітингу пенсіонерів силових відомств біля Верховної Ради України 14 липня 2021 року. Анатолія Остапенка до голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо вирішення питань по використанню землі. Соломії Бобровської до міністра фінансів України стосовно збалансованого наближення бюджетних асигнувань на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України у розмірі 1.4 млрд. грн. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України, Голови Державного агентства агентства лісових ресурсів України щодо залишення ДП "Бібрське лісове господарство" в статусі окремої юридичної особи в процесі реформування лісової галузі. Групи народних депутатів (Задорожнього, Ткаченка). До Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України щодо припинення порушення прав авторів та відновлення законності. Групи народних депутатів (Мандзія, Стефанчука та інших) до міністра молоді та спорту України щодо зміни графіка фінансування будівництва "Палацу спорту по вулиці Прибузькій, 5/1-а в місті Хмельницький-будівництво". Групи народних депутатів (Мандзія, Стефанчука та інших) до міністра аграрної політики та продовольства України щодо відновлення діяльності Хмельницького рибоохоронного патруля в адміністративних межах Хмельницької області. Групи народних депутатів (Мандзія, Стефанчука) до Прем'єр-міністра України щодо збільшення показників граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій Хмельницької області. депутатів (Мандзія, Стефанчука) до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо проведення реставраційних робіт на пам'ятках архітектури національного значення, що знаходяться у комунальній формі власності. Веде засідання Будь ласка, запросіть народних депутатів. Переходимо до нашої роботи. Надійшло дві заяви про перерву із заміною на виступ. Стріхарський.

Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Шановні українці! Як вам відомо, у Токіо з 23 липня по 8 серпня відбудуться Ігри 32-го чемпіонату Токіо - 2020. Ми як законодавча гілка влади повинні не забувати про представників нашого спорту, які на світовій арені не просто представляють Україну, а своїми високими досягненнями популяризують імідж нашої держави. Вперше в історії сучасного спорту Олімпійські ігри через пандемію були перенесені на один рік. Спортсмени всієї планети багато місяців готувались до них, але, незважаючи на всі труднощі, які викликала пандемія, Олімпійські ігри відбудуться. Українські спортсмени разом із колегами своїми з інших країн візьмуть у них участь. Український уряд, Міністерство молоді та спорту України доклали всіх зусиль для того, щоб наші спортсмени мали можливість повноцінно підготуватися до найпрестижніших даних змагань. Тому я не лише як народний депутат, я як віце-президент Федерації боксу України закликаю всіх вас в майбутньому зробити все можливе, аби наші спортсмени та тренери не мали жодних проблем і могли сконцентруватися на досягненні найвищих спортивних вершин. Від України виступають 158 спортсменів з 26 видів спорту. Вперше за 13 років запросили суддю з України Андрія Старкова. Я вважаю, це теж є досягненням. Тому, щоб публічно підтримати наших олімпійців, із цієї високої трибуни хочу висловити підтримку нашій національній олімпійській збірній, яка стартує вже за тиждень. Шановні колеги, давайте офіційно привітаємо наших олімпійських чемпіонів, давайте їм побажаємо наснаги, перемог та нехай нам привезуть щонайбільше нам наших золотих медалей. (Оплески) Ми віримо у вас. Слава Україні! Дякую. Надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, отже, настав цей день – 16 липня. Відсьогодні вступають в силу нові норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відсьогодні фільми і серіали на українському телебаченні мають транслюватися українською мовою. Відсьогодні державні посадовці і чиновники мають складати іспити на знання української мови. Відсьогодні ми зробили ще один крок до утвердження нашої державності. Хочу подякувати всім в цьому залі, хто долучився в минулому скликанні до прийняття цього законопроекту. Хочу подякувати громадським активістам, депутатам, Андрію Парубію, Петрові Порошенку, всім, хто голосував за цей законопроект. Хочу подякувати Конституційному Суду, який прийняв справедливе рішення і визнав Закон про мову конституційним. У рішенні Конституційного Суду, яке доповідав суддя-доповідач Сергій Головатий, якому окрема подяка, зокрема, сказано: "Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова – доконечна умова державності України та її соборності". Тому, шановні колеги, будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України. "Суд вважає, що оспорений закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав загального зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, згодом СРСР, та є належною юридичною основою для запровадження інституційних механізмів, що забезпечують функціонування української мови як державної з можливістю вживати державою заходів підтримуючої дії на користь української мови, не перешкоджаючи розвиткові, використанню й захистові мов національних меншин". дякую всім, хто відстоював Закон про мову тут, попри весь тиск, який чинився і з Офісу Президента, і з інших державних органів щоб внести зміни до цього закону. Ми не дамо цього зробити. Ми об'єднаємо всю Україну, всі фракції, більшість, меншість, все населення України у захисті мови. Тому що захист мови – це захист держави, це захист України, це наше майбутнє! Слава Україні! ГОЛОСИ ІЗ Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Відповідно до статті 83, 85, 114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 Пропонується наступний порядок розгляду цього питання: представлення кандидата Прем'єр-міністром України – до 2 хвилин, виступ кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – до 10 хвилин, запитання до кандидата від народних депутатів України – до 9 хвилин, співдоповідь від комітету – до 2 хвилин і виступи від депутатських фракцій та груп, кожна фракція – по 3 хвилини. Після цього переходимо до прийняття рішення. Надаю слово кандидату Денису Анатолійовичу Монастирському для публічного оголошення про конфлікт інтересів згідно статті 31, 37 Регламенту Верховної Ради України. Будь ласка, Денисе Анатолійовичу.

Шановні колеги, я хочу проголосити заяву про можливий конфлікт інтересів. Відповідно до порядку денного Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянуто питання про подання Прем'єр-міністра про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України. І на пленарному засіданні Верховної Ради України планується до розгляду питання про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України і про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Водночас відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" особи, зазначені у пункті 1, 2 частини першої статті 3 цього закону, зобов'язані, зокрема, повідомити не пізніше наступного дня, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника. Враховуючи викладене, повідомляю вас про згадані факти та інформую: з метою уникнення конфлікту інтересів планую утриматись від голосування стосовно вищевказаних питань. Дякую. Дякую, Денис Анатолійович. Переходимо до розгляду питання. До слова для представлення кандидата запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль.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 Дякую. До слова запрошується кандидат на посаду міністра внутрішніх справ України Денис Анатолійович Монастирський.

Шановні колеги, шановний український народе! Сьогодні для мене дуже важливий та відповідальний день. Мою кандидатуру запропоновано на посаду міністра внутрішніх справ України. Я з команди Президента, і був з ним з перших днів. Йшов з командою Президента у першій двадцятці до Верховної Ради України. Тож перш за все хочу подякувати Президентові України Володимиру Зеленському за довіру. Значну частину свого життя я присвятив законотворчості в справі реформування правоохоронної судової системи. Вже майже два роки я був обраний на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. За цей час наш комітет розробив, а Верховна Рада прийняла 48 законів у сфері кримінальної юстиції, за що я щиро дякую вам, мої колеги. Особливо хочу подякувати членам мого комітету. Переконаний, ми продовжимо плідну співпрацю і надалі. Головним мої пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Я хочу звернутись до працівників поліції і висловити їм свою повагу. Я поважаю усіх із вас, хто має офіцерську честь і гідність. Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей. Роботу поліцейських не можна порівняти з роботою цивільних державних службовців, тому що іноді поліцейський може піти зранку додому і вже ніколи не повернутися живим. За роки незалежності загинули 1 тисяча 697 працівників органів внутрішніх справ, і ми всі повинні про це пам'ятати. Пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання Дякую, колеги. Саме тому питання захисту трудових та соціальних прав поліцейських, збільшення видатків на оплату праці буде одним із пріоритетів у моїй роботі. І тут мені потрібна буде підтримка і Президента, і Прем'єр-міністра, і, головне, ваша, шановні колеги. Декілька слів про основні напрями, принципи та пріоритети моєї роботи на посаді міністра внутрішніх справ. Величезну увагу я планую зосередити на боротьбі з організованою злочинністю, так званими "ворами в законі" та кримінальними авторитетами. Саме через них скоюється значна кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО та Президента по санкціям проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватись в повному обсязі. Обличчям Національної поліції є 17 тисяч патрульних офіцерів поліції. Саме вони приходять на допомогу тим, хто потерпає від злочинців або потребує допомоги. Розвиток і вдосконалення патрульної поліції буде одним із найголовніших моїх пріоритетів. Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адмінправопорушення суддів, прокурорів і народних депутатів. Але виключно в рамках закону. На кожен випадок порушення прав людини або брутальної неповаги до її гідності обов'язково буде реакція. Безпека країни починається з безпеки на кожній вулиці та площі в кожному місті і селищі України. Користуючись нагодою, з цієї великої трибуни я звертаюсь до мерів міст, голів ОТГ та депутатів місцевих рад. Якщо ви хочете зробити ваше місто, селище безпечними, виділяйте більше коштів на закупівлю і встановлення систем відеонагляду. Чим більше буде відеокамер на вулицях міст і сіл України, тим більш безпечними будуть відчувати громадяни України. І сьогодні завдяки мережі відеокамер найбільше розкривається злочинів саме по гарячим слідам. Також бачу своїм обов'язком продовжити реалізовувати проект "Поліцейський офіцер громади" та підхід Community Policing, суть якого полягає в налагодженні нової якості відносин між поліцейськими, громадою та місцевою владою, де кожен усвідомлює відповідальність за власну безпеку, а поліція у своїй діяльності відштовхується від потреб громадян. Сімейний лікар повинен дбати про здоров'я кожної сім'ї, а поліцейський офіцер громади дбати про безпеку в кожній домівці. Минулого року на дорогах України загинуло 3 тисячі 454 людини, з них 169 – це діти. Це в рази більше, ніж на дорогах європейських країн, і це ганьба. Безпека дорожнього руху буде моїм особистим пріоритетом. Тому я продовжу розвиток системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху, втілення сучасних технологій контролю за дорожнім рухом. В мене є мрія, щоб кожні п'ять років смертність на дорогах зменшилась вдвічі, аж до нуля. Українські дороги, які зараз масштабно реконструюються в рамках програми Президента "Велике будівництво", повинні бути не тільки гарними, але і безпечними. Разом з міністром транспорту та інфраструктури Олександром Кубраковим ми не допустимо знищення українських доріг через вантажівки, які йдуть з жахливим перевантаженням. Штрафи за перевантаження будуть сплачувати не тільки перевізники, але й справжні винуватці перевантаження - замовники таких перевезень. Ми нікому не дозволимо знищувати українські дороги, які зараз відбудовуються за мільярди гривень українських платників податків. Ще одним пріоритетом у роботі мене як міністра внутрішніх справ я бачу більший рівень цифровізації всіх сфер роботи МВС. В цьому питанні я розраховую я щиру підтримку Михайла Федорова. Превенція, запобігання та покарання за насильство у сім'ї, захист прав дітей та неповнолітніх буде одним із моїх пріоритетів в роботі міністра. Як демонструють останні соцопитування, понад 70 відсотків випадків насильства та третина всіх злочинів проти майна і здоров'я скоюються особами, залежними від використання наркотичних засобів. Тому одним із пріоритетів моєї діяльності буде жорстка протидія і запобігання поширенню наркотиків та допомога у реабілітації наших співгромадян, які пішли на злочин після того, як, на жаль, стали наркозалежними. Хочу наголосити, що справедливість, захист прав людини та інтересів потерпілих неможливе без якісної і чесної роботи українського суду. Вірю і сподіваюсь, що закони про реформу ВРП, ВККС, які ми з вами прийняли нещодавно, розблокують систему судочинства. Справи в судах не повинні розглядатися багато років поза межами розумних строків, як це зараз часто буває. Одна із ознак державності – це надійний і непорушний кордон України. Тому одним із головних завдань у сфері реформи Державної прикордонної служби я бачу будівництво сучасного і ефективно облаштованого державного кордону по всьому периметру держави. Прикордонники в ХХІ сторіччі не повинні пішки здійснювати патрулювання державного кордону. Кого першими бачать гості нашої країни? Звичайно, прикордонників. Тому я буду докладати всіх зусиль, щоб вони отримували гідну оплату і належні умови праці, щоб завжди зустрічати гостей України посмішкою. Ну, а черги на кордонах вже в найближчі роки повинні піти в минуле. Національна гвардія – це один із опор української державності і внутрішньої стабільності. Нацгвардія важлива, надважлива державна інституція, оскільки вона направлена, на рівні з поліцією бере участь в охороні громадського порядку та забезпечення публічної безпеки. Саме тому законодавством міністр внутрішніх справ координує спільні зусилля поліції та Нацгвардії для забезпечення спільного спокою та безпеки. Минулого року на території держави внаслідок надзвичайних ситуацій, пожеж та інших надзвичайних подій загинуло 3 тисячі 124 особи. Це жахливі цифри, за кожною цифрою стоїть доля людей та сімей. Тому моя особлива увага буде стосуватись впровадження системи добровільного страхування майна від пожеж та надзвичайних ситуацій. У сфері надання адмінпослуг підрозділами Державної міграційної служби та системі сервісних центрів буду робити акцент на ще більшому спрощенні і прискоренні отримання паспортів та будь-яких дозвільних документів. Всі послуги, які можна надавати віддалено без шкоди для безпеки персональних даних громадян, будуть цифровізовані для їх зручності. Перебої у виробництві бланків, паспортів, водійських посвідчень повинні піти в минуле назавжди. Але тут не все в силах міністерства, будемо звертатися до вас і до інших органів. І насамкінець. Я відповідально розумію, що сьогодні я можу бути призначений міністром, відповідальним за внутрішню безпеку країни, яка вже восьмий рік продовжує свій супротив проти агресії Російської Федерації. Тому велику частину своєї роботи я збираюсь присвятити зміцненню внутрішньої стійкості і оборони нашої України у тісній співпраці з Міністерством оборони, Генштабом та українською розвідкою. Запевняю вас, що я буду приймати активну участь у створенні розбудови дієвої системи тероборони та в усіх заходах, які будуть сприяти відновленню територіальної цілісності України, повернення українського Криму та Донбасу. Шановні друзі, я не обіцяю вмить вирішити всі проблеми, це неможливо, але обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра і готовий гідно нести свою службу в інтересах українського народу і держави. Ще раз дякую за довіру, надану мені Президентом України, Прем'єр-міністром та вами, шановні колеги. Слава Україні! Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача. Запитання від народних депутатів.

Дмитрук Артем, Одеса. Денис Анатолійович, хочу висказати вам підтримку від усього правоохоронного комітету. Це перше. Друге. За два роки роботи у комітеті ви показали себе як високого рівня професійна людина у цій сфері. І питання, яке у мене стоїть, це нещодавно парламент прийняв законодавчі зміни щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, насправді революційні і необхідні зміни, які поки будуть розповсюджуватися на НАБУ. Чи плануєте ви розвивати цей напрямок в діяльності саме Національної поліції? Дякую. Дякую. Дякую, шановний колего. Система електронного кримінального провадження – це дуже важлива система, яка дозволить уникнути будь-яких маніпуляцій, підробок в роботі правоохоронних органів. Тому я особисто вважаю це вкрай важливим поступом, який потрібно розвивати. Але лідерство тут, звичайно, знаходиться за Генеральним прокурором. Я думаю, що ми разом зможемо з часом впровадити цю систему. Дуже добрий крок, що після багаторічних розмов про цю систему ми можемо говорити, що вона вже впроваджується на прикладі одного відомства. Я думаю, що треба дуже розумно, розсудливо і обережно підходити до впровадження цієї системи по всіх правоохоронних органах. Але я думаю, що це абсолютно неминуча практика і це потрібно підтримувати. Дякую вам за увагу. Прошу передати слово Ірині Геращенко. які сьогодні цікавлять суспільство, їх розслідування і до яких має безпосереднє відношення Міністерство внутрішніх справ. Ми хотіли би почути вашу оцінку ситуації зі справою Павла Шеремета, коли саме міністр внутрішніх справ разом з Президентом Зеленським і прокурором Рябошапкою на всю країну оголосили вбивць без суду і слідства, і ці люди півтора роки знаходилися в ув'язненні. Це перше питання. І друге. Ви зараз є народний депутат України, і, ви знаєте, ми вчора були як багаторічні депутати шоковані тою неповагою до парламенту, коли монобільшість дозволила відставку міністра без звіту перед парламентом. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, це дивно, що вас презентував Президент спочатку, а не уряд, не ваші колеги з парламенту, які б мали заявити про анонс. Чи будете ви так само нехтувати парламентом, чи залишите цей такий діалог і співпрацю на посаді міністра? Чи будете приходити на профільний… Дякую вам за запитання. Перше: по резонансним провадженням, зокрема по страві Шеремета. Зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємось цих результатів, і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи. Друге: щодо мого представлення. Мене представляє Прем?єр-міністр України за поданням фракції, яку я на даний момент поки що представляю, "Слуга народу". І третє: щодо діалогу. Ви задали питання з колег мого комітету, яке звучить найчастіше. Так, дійсно, я як міністр внутрішніх справ у разі призначення буду працювати працювати з комітетом безпосередньо, тому що це та… і з кожними депутатами, тому що це та жила, та діяльність, яка є частиною роботи будь-якого міністерства і будь-якого міністра. Дякую. Прошу передати слово Маслову Денису. Шановний Денис Анатолійович, перш за все хочу висловити свою повагу до вас, свою підтримку. І я впевнений, що ви є найкращим вибором на цю досить відповідальну, надзвичайно відповідальну посаду. Знаєте, те, що в уряді буде три Дениси, це добрий знак, я сподіваюся. У мене немає зовсім ніяких сумнівів в тому, що ви гідно будете виконувати свою функцію. У мене таке питання. Сьогодні планується для реєстрації законопроект у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яким буде передбачатись можливість застосування громадськості через зняття на мобільні пристрої і передачі Нацполіції цих відео. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб залучати активніше громадськість для фіксації таких порушень? Дякую. Дякую вам, шановні колеги, і за оцінку, і за запитання. Я знаю про законодавчу ініціативу, яку ви готуєте для реєстрації в парламенті. Більше того, я думаю, що там, де можливо адекватно залучити громадськість до фіксування правопорушень, це потрібно підтримувати. Я особисто також буду сприяти, щоб це було. Але давайте вивіримо всі нюанси щодо доказової бази, можливості розгляду або нерозгляду цих доказів у суді, для того щоб не зашкодити іншій частині громади, які також є є дуже важливі. Але я думаю, що баланс однозначно знайти можна, і ви тут якраз можете з цим найбільше допомогти. Дякую. Я прошу передати слово Тарасу Івановичу Батенку. Дякую. Дякую. Шановний Денис Анатолійович, депутатська група "Партія "За майбутнє" не має сумнівів, що ви будете сьогодні призначені на посаду міністра внутрішніх справ. Ми ще скажемо про це з трибуни і відповідно побажання і рекомендації нашої групи. Разом з тим, ми знаємо про те, що у вас є великий досвід на посаді голови комітету законодавчої роботи, у відношенні, що комітет показав хороший приклад якісних законопроектів. Серед тих останніх законопроектів, які ми побачили в сесійній залі, які хвилюють у тому числі нашу депутатську групу, це питання захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства. На вашу думку, наскільки ми наблизилися до міжнародного досвіду і наскільки ми можемо захистити наших дітей на перспективу? Тому що діти – це наше майбутнє. Дякую. Дякую вам. Саме з цієї трибуни, кілька місяців тому виступаючи, я казав, що Україна знаходиться на третьому місці по продукуванню дитячої порнографії. Це, безперечно, ганьба. І ми з вами прийняли відповідний Закон про ратифікацію, про імплементацію норм Ланцаротської конвенції проти домашнього і дитячого насильства і щодо протидії дитячої порнографії. Це одна з частин, яку я вже, переходячи в правозастосовчий орган, буду однозначно розвивати і підтримувати. Але я думаю, що з часом ми вийдемо з комплексною спільною програмою покращення законодавства якраз щодо захисту дітей. Це надзвичайно важливо робити. Я знаю, що є здорова група підтримки в парламенті, яка працює над цим питанням. Давайте спільно напрацюємо адекватні необхідні зміни для того, щоб діти України були максимально захищеними. Дякую вам за запитання.

Дякую. Денис Анатолійович, вітаємо вас! І з повагою, і дуже сподіваємося, що ви будете дійсно найкращим міністром. Я дуже прошу від усієї Луганщини звернути увагу на які трапилися в минулому році, та на негодяя-чиновника, негодяя - керівника голови Луганської обласної ДСНС пана Пшика, який корумпований, який корумпував всю службу ДСНС у Луганській області, який, не те що не покараний зовсім, а ще й отримав відзнаки, отримав премії, підвищення своїх близьких, яких він привіз з собою на Луганщину, і так далі. Дуже прошу вас звернути увагу на нашу область і на людей, які постраждали. Всі чекаємо. Дякую. Дякую вам за запитання. Пожежі були причиною і проходили не тільки, на жаль, на Луганщині, але і по всій території України. Це минулого року було особливо великою проблемою. Тому я думаю, що ми також спільно маємо попрацювати, і вже напрацювали, і прийняли цілий ряд законів, які покращують цю сферу. Але щодо реалізації цих законів однозначно ми маємо з вами спільно попрацювати. Щодо певних кадрових висновків. Давайте зробимо паузу, попрацюємо, зберемо адекватно матеріал - і після цього будемо повертатися до будь-яких таких питань, особливо кажучи про певні звинувачення або незвинувачення. Давайте в цьому конкретно розбиратись. Але я тут буду однозначно на вашій стороні в плані пошуку законності і протидії пожежам, які стаються, на жаль, на території України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денис Анатолійович. Будь ласка, сідайте. Час на запитання вичерпаний. До слова запрошується запрошується голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Сергійович Бакумов. 12:01:08 БАКУМОВ О.С. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України, за дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова Комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні 16 липня 2021 року (протокол 82) розглянув подання Прем'єр-міністра України про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України. За результатами розгляду члени комітету прийняли рішення підтримати подання Прем'єр-міністра України про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича на посаду міністра внутрішніх справ України та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Монастирського Дениса Анатолійовича на посаду міністра внутрішніх справ України. ми, комітет, віддаємо вам найдорожче – нашого голову, тому просимо його підтримувати і шанувати. Дякую. Абсолютно справедливі і правильні слова. Шановні колеги, прошу записатися представників фракцій для виступів, будь ласка.

Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр, шановні колеги! Безперечно, важливий тому що питання кадрового призначення одного із важливіших центральних органів виконавчої влади, воно пов'язано не тільки з тим, які сподівання і очікування покладаємо ми, весь український народ, на безпосередньо керівника цього відомства, а воно пов'язано й з тим, що сама робота одного з найважливіших органів виконавчої державної влади дуже тісно пов'язана з виконанням прав, свобод, українського закону – того, чого вимагають сьогодні наші українські громадяни. І я наведу простий приклад. Вчора показували відеосюжет, що відбулось в Одесі, коли частина громадян, використовуючи зброю, поводилась у такий спосіб, що створювали проблеми для інших людей, виникала загроза життю інших наших громадян. І протягом буквально трьох годин надзвичайно оперативно і чітко спрацювали підрозділи Національної поліції. Були затримані громадяни, були пред'явлені підозри, порушені кримінальні справи. Ось так має працювати сьогодні наша і Національна поліція, і її підрозділи. Тому, безперечно, перед новим міністром будуть стояти завдання подальшого реформування цієї системи. І сьогодні перераховувались основні її складові. Я хотів би особливо наголосити увагу на питаннях підготовки кадрів для системи МВС. Сьогодні на базі Національного університету внутрішніх справ київського створено один із самих потужних сучасних центрів європейського рівня. І я вас дуже прошу, пане Денис, звернути увагу на питання соціального захисту, підняття заробітної плати. Все це пов'язано з тим, що ми будемо мати відповідні потужні кадри. Ви назвали цілий ряд тих завдань, які бачите перед собою. Я хотів би ще звернути увагу, що рішення наших тимчасових спеціальних і слідчих комісій і по Луганській області, і інші, які сьогодні називалися, ви маєте звернути на них увагу, тому що це наша спільна робота, депутатів і міністерства, яке ви очолите. Депутатська група "Довіра" вважає, що ви маєте всі необхідні якості для того, щоб бути успішним міністром. Тому ми будемо голосувати за ваше призначення. І бажаємо вам успіхів на серйозній державницькій службі. Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Доброго дня! Шановні народні депутати, шановна президія, уряд, шановний Денисе Анатолійовичу, колеги! Як казали класики, "Україна – не Росія". І Україна вже точно – не Білорусь. І великий внесок в те, що ми не Росія сьогодні і не Білорусь, є громадянське суспільство. Ми про це з вами повинні пам'ятати. Про це пам'ятав Арсеній Борисович Аваков. І я переконаний, що про це знає і пам'ятає Денис Анатолійович. Поліція не може використовуватися у боротьбі з політичними опонентами і політичною опозицію. Поліція повинна бути на сторожі закону. Я переконаний, що, власне, Україна як свободолюбива нація, а права людини – понад усе, будуть закарбовані в діяльності нового міністра внутрішніх справ України. Ми стикалися з Денисом Анатолійовичем досить тісно в рамках робочої групи, яка була створена Головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим, щодо відновлення декларування, як ви знаєте, і конституційній процедурі. Це була тяжка, довга, тривала робота, вирували емоції. І ми побачили, як веде роботу голова робочої групи, наскільки він своїми морально-етичними якостями згуртував цю роботу, членів робочої групи, всіх представників фракцій і груп, різносторонніх ідеологічно і політично, і на якій продуктивній роботі ми завершили цю працю. Я вважаю, що ці морально-етичні чесноти, які є у кандидата, вони дорого коштують. І тут, Денис Анатолійович, важливо вам не розгубити ці морально-етичні чесноти, зберегти і наростити їх на посаді міністра внутрішніх справ. Колеги, ми сподіваємося, що поліція і далі буде політично відсторонена, це немаловажно, що буде тривати діалог із суспільством і взаємоповага. А очільника міністерства і далі боятимуться вороги держави, як всередині країни, так і назовні країни. Я переконаний, що Денису Анатолійовичу це вдасться. Ну, і в силу того, що в уряді два тепер Дениси Анатолійовичі, міністри між собою можуть загадувати бажання, щоб нарешті економіка України почала рости. Дякую. Наша депутатська група підтримує кандидатуру пана Монастирського. Шановні колеги, шановний пане Денисе, наша фракція мала достатньо конструктивну роботу з паном Монастирським в рамках законотворчості як з головою профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності. Наші позиції співпадали в питанні захисту прав людини, в питанні відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, в питанні посилення кримінальної відповідальності військових злочинців. Наші погляди кардинально розходилися в питаннях невластивих функцій правоохоронних органів, створення репресивних апаратів і посилення поліцейської держави. Власне, ми є опозиційна фракція, яка єдина в цьому парламенті не несе жодної відповідальності за бюджетні і кадрові рішення уряду Зеленського. Ми не голосували за жодного з міністрів. Більше того, ми збираємо підписи про відставку уряду Зеленського. І тут уже зараз є 93 підписи. Ми закликаємо колег доєднатися до цих підписів. Інакше кожен з вас буде нести повну відповідальність за економічний провал, за тарифні злочини, які сьогодні творяться і за які восени вже люди дійсно зададуть жорсткі питання Зеленському. Я хочу сказати, що ця дискусія відносно нового міністра внутрішніх справ відбувається напередодні 30-річчя української незалежності. Саме ця зала голосувала за Декларацію про державний суверенітет. І тому дуже прикро, що сьогодні кожен із вас, з монобільшості,

Це Зеленський, а не уряд чи монобільшість проанонсували, хто стане наступним міністром. І ви дозволили міністру внутрішніх справ, який написав заяву про відставку, вперше в історії України не звітувати перед українським парламентом, не відповісти на запитання українських депутатів. А тільки що від пана Шмигаля ми почули тільки два слова: прошу призначити. І нам так само не дали права а чому саме була обрана саме така кандидатура і як бачить питання розвитку міністерства глава уряду. А я наголошу, що це його так само пряма відповідальність. Шановний пане Денисе, для нас дуже важливо те, що прозвучало в вашій презентації. І ми бажаємо вам, і говоримо про те, що служіння державі – це, звичайно, не жертва, це велика відповідальність і честь. Ми вітаємо те, що ви збираєтесь боротися з наркотрафіком, тут непахане поле у власній фракції розпочати цю боротьбу. Ми так само вітаємо те, що ви будете вести діалог з парламентом. І ми готові до конструктивної роботи з вами в питаннях захисту країни, в питаннях боротьби з ворогом, в питаннях захисту прав людини. Бажаємо вам, щоб робота очолюваного вами міністерства не політизувалась, щоб перестали… Неклюдов Владлен Михайлович. Шановні колеги, дорогі українці, дорогий Денис Анатолійович! Кожна епоха вона рано чи пізно закінчується. Закінчилась учора і епоха Арсена Борисовича Авакова, який був на чолі Міністерства внутрішніх справ більше семи років. І закінчилась вона отаким от, я вважаю, мудрим рішенням Президента України Володимира Олександровича Зеленського і мудрим рішенням, яке підтримала фракція, яке підтримав Прем'єр-міністр Шмигаль. Денис Анатолійович – це, я вважаю, що оптимальна і ідеальна кандидатура на пост очільника Міністерства внутрішніх справ, оскільки в ньому поєднались і професійні якості, і морально-ділові, і людські риси характеру, вміння знаходити баланс між полярно різними людьми, мати витримку ягуара перед вирішальним стрибком. Впевнений, що все Міністерство внутрішніх справ виграє від такого очільника, бо Денис Анатолійович – людина конструктивна, креативна, працьовита, талановита. Тому нас чекають позитивні реформи відомства і продовження тих, що були вже розпочаті. Хочеться побажати, Денисе Анатолійовичу, вам удачі і здоров'я на кожному повороті вашого життя, у тому числі робочого, щоб всі ті наміри, що ви хочете втілити в життя, вони обов'язково були втілені. А ті, хто не впевнений чи висловлює якісь сумніви, я хотів би на це відповісти словами Лесі Українки, яка сказала: "Нащо даремнії скорботи? Назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи. Змагаймось за нове життя!" "Живи, Україно, живи для краси, для правди, для сили, для волі!" Денис Анатолійович, ви справжній воїн, ви справжній мудрий воїн, ви воїн чесний. Ви дійсно справжня надія людей на те, що у суспільстві будуть домінувати законність і правопорядок і що права людей завжди будуть захищені. У добру дорогу вам, шановний Денис Анатолійович! Многая і благая літа! Дякую. Рущишин Ярослав Іванович. Прошу передати Устіновій Олександрі. Шановні колеги! Шановний Денисе Анатолійовичу! Я дуже уважно слухала вашу промову, і в мене виникло одне питання: коли буде реформа? Ми, звичайно, розуміємо, що дуже важливо боротися за те, щоб у нас не розбивали дороги, нам потрібна нормальна прикордонна служба, нам потрібно підвищення зарплат. Але це підвищення зарплат точно можна знайти всередині найбільшого бюджету Міністерства внутрішніх справ. Нам не потрібно купувати шокери для людей, нам не потрібно купувати дорогі гаджети, підніміть зарплати і очистіть склад, будь ласка. Нам потрібна реформа кримінального блоку. У нас є нова патрульна поліція. Але те, чого всі українці сьогодні чекають, це коли у нас з'явиться не лише нова патрульна поліція, а з'явиться нова поліція, коли у нас будуть сидіти на Богомольця і не "кришувати" наркотрафік, а ці люди будуть боротися з наркотрафіком. Тому я дуже прошу вас звернути увагу саме на кримінальний блок, і це те, чого очікує від вас не лише Верховна Рада, а все суспільство. У нас мають бути не "мєнти", а поліція, і це те, чого ми, сподіваємося, ви зробите в Міністерстві внутрішніх справ. Я дуже хочу, щоб у нас ніколи більше не повторилися Княжичі, щоб у нас не повторився Кагарлик, щоб ті, хто вбили п'ятирічного Кирила Тлявова чи Ігоря Індила, а зараз сидять далі в погонах, щоб ці люди сиділи за ґратами, щоб ці люди ніколи не повертались далі працювати в поліцію. Тому у мене до вас величезне прохання як до майбутнього очільника Міністерства внутрішніх справ: нам не потрібно робити якісь речі, які робили ваші попередники, нам потрібна нова поліція і реформа кримінального блоку. Дякую. Народний депутат Скорик, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України, шановний пане кандидате на посаду міністра внутрішніх справ! Перш за все я хочу зазначити, що наша фракція зазвичай не приймає участі в кадрових голосуваннях, ми вважаємо, що це зона відповідальності і саме вони повинні нести всю відповідальність за кадрові призначення. Разом з тим, шановний пане кандидате, я можу сказати, що мені сподобався ваш виступ. Мені б дуже хотілось, щоб більшість з того, що ви говорили з цієї трибуни, вам вдалося втілити Я розумію, наскільки складна ситуація зараз, вам доведеться її вирішувати. Мені хотілось би закцентувати вашу увагу на декількох моментах. Перше. От всім кандидатам на посаду Генерального прокурора я задавав одне і те ж питання: щодо активізації розслідування подій другого травня в Одесі і подій на Майдані. Я вважаю, що без вирішення цього питання, без того, щоб дійсно розслідувати і покарали винних у масових вбивствах, які відбувалися в прямих ефірах багатьох телеканалів, говорити про якусь законність і про якісь інші злочини, ну, як мінімум цинічно. Тому мені б дуже хотілось, щоб у цьому плані були серйозні такі зрушення. Мені б дуже хотілось би, щоби Міністерство внутрішній справ, і я хочу висловити надію, що під вашим керівництвом саме так і буде, не використовувалося в якості боротьби з політичними опонентами. Загалом пане… я впевнений, що зараз Рада вас підтримає, пане майбутній міністре, я бажаю вам успіху на новій посаді. І дійсно ще раз хочу наголосити, що якщо ви втілите в життя те, про що ви тільки що говорили з цієї трибуни, ми будемо вас в цьому як опозиційна фракція Ми готові підставити плече у всіх питаннях щодо посилення законності, правопорядку в нашій державі: щодо питання безпеки наших громадян, щодо питання дійсної боротьби, а не декларативної боротьби, з корупцією ви можете розраховувати на нашу політичну політичну силу. Тож бажаємо вам успіху на новій посаді. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, переходимо до голосування.

відповідно до статей 85, 114 Конституції України я ставлю на голосування пропозицію про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Прошу профільний комітет разом з Апаратом Верховної Ради України оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, статті 7 Закону України "Про Кабінету Міністрів України" народний депутат України Денис Анатолійович Монастирський написав заяву про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

Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-340 Рішення прийнято. Прошу Комітет з питань Регламенту разом з Апаратом Верховної Ради оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення.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

Переходимо до нашої роботи. Арахамія – з процедури. Колеги, в мене є конкретні пропозиції та сценарій, яким чином ми сьогодні закінчимо цей урочистий день. Це не серіал, тому є лише пропозиція. АРАХАМІЯ Д.Г. Моя пропозиція розглянути законопроекти 3360-1, 5557, 5558, 5286, 5129. Після цього співаємо гімн та кажемо "дякую" всім нашим виборцям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Є заперечення? Немає заперечень. Ставлю на голосування пропозицію шановного Давида Георгійовича, чітко сформульовану та запропоновану. Прошу підтримати та проголосувати. За-295 Рішення прийнято. Шановні колеги, перше питання, яке ми розглядаємо, - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні (реєстраційний номер 3360-1). На правках ніхто не наполягає?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 щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні (реєстраційний номер 3360-1). Прошу підтримати та проголосувати. За-295 Рішення прийнято. Наступне питання – це проект Постанови про утворення... Ні, вибачте. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Закону України… 5557. Проект Закону про основи національного спротиву (5557). Надійшов лист з проханням від всіх фракцій та груп сьогодні на цьому пленарному засіданні розглянути ці два питання: 5557, 5558. Нам необхідно прийняти рішення щодо розгляду питання 5557 на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.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 підтримати та проголосувати. За-313 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Наступне питання 5558. Також нам необхідно прийняти рішення щодо розгляду цього питання на цьому пленарному засіданні згідно листа, про який я вже казав раніше. Прошу підтримати та проголосувати.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 щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (реєстраційний номер 5558). Прошу підтримати та проголосувати.

За-312 Рішення прийнято. Наступний 5129. Це проект Постанови про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Обговорення необхідно? Ні. Можемо ставити на голосування. Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Прошу підтримати та проголосувати.

За-294 Рішення прийнято. І крайнє питання, про яке було зазначено Давидом Георгійовичем, це 5286. Також всі фракції та депутатські групи звернулися до мене з проханням розглянути це питання поза чергою. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Постанови про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини (реєстраційний номер 5286). Прошу підтримати та проголосувати. За-308 Рішення прийнято. Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Зараз лунає гімн.